Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 754. Rasprava o tekstu zakona Kolegice i kolege, molim vas da osiguramo da predlagatelj može obrazložiti zakon.

zakon. Molim vas tko želi izaći iz dvorane neka izađe da možemo nastaviti sa radom i nemojte pričati u klupama. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 754. …/Upadica Kajin: Imamo li stanku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 Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti prijedlog zamjenik ministra financija kolega Igor Rađenović. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo dozvolite kratko uvodno slovo o ovome prijedlogu zakona. Raspravljali smo dan i pol ili dva dana o poreznim zakonima, raspravljali smo, zapravo raspravljali ste jučer cijeli dan o Zakonu o regionalnom razvoju. Bilo je dosta žustre rasprave. Ovo je na neki način finale tih prijedloga zakona, dakle poreznog paketa i regionalnog paketa ako ga tako mogu nazvati s obzirom na ove promjene u rasporedu događanja za sad sam ja jedni ovdje. Ali predvidjeli smo da ovaj prijedlog zakona predstavi i Ministarstvo financija i dakle Ministarstvo regionalnog razvoja, pa će nam se vjerojatno priključiti, zapravo ne vjerojatno nego sigurno i kolega Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja iza tri sata. Možda i prije ako stigne. Nadam se da će i ministri uspjeti naći, ali evo nadam se da ćete svi vi skupa imati razumijevanja da svoje dnevne obveze zbog ove izvanredne situacije i Deklaracije koju ste upravo izglasali nismo mogli u potpunosti prilagoditi ritmu plenarne sjednice ovoga Sabora. Kao što rekoh finale ovog paketa zakona dozvolite da u najkraćim crtama onda i kažem što to i mijenjamo, dakle prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ili regionalne samouprave. Što se tiče odredaba koje se odnose na prirez postojećim prijedlogom zakona, dakle postoje one gornje granične stope oko toga kako općine mogu uopće porez na dohodak uvećavati sa stopama stopama prireza koje one određuju, pa tako gradovi ispod 30 000 stanovnika stopom do 10%. Po stopi do 12%, dakle iznad 30 000 pardon do 15%. Ovi su do do 12% do 30000 stanovnika. Što se mijenja da ne kompliciram samom sebi previše? Dakle, mijenja se maksimalna stopa za grad Zagreb. Grad Zagreb je sada imao maksimalnu stopu 30%. Ovim zakonom ujednačujemo onu stvarnu živuću koja u gradu Zagrebu postoji, pa je izjednačavamo dakle sa postojećem i ovim zakonom mijenjamo maksimalnu stopu prireza za grad Zagreb na 18%. Što se tiče poreza na potrošnju koja je relativno značajan prihod jedinice lokalne samouprave u ingerenciji samih jedinica lokalne samouprave praktički, dakle porez na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića. Odlukama gradova su različito bili određeni rokovi određeni rokovi plaćanja toga poreza. Ovim zakonom nastojimo to ujednačiti pa zbog toga zakonski propisujemo jedinstveno postupanje u vezi rokova podnošenja obrazaca za …/Govornik se ne razumije./… poreza na potrošnju i vežemo ga dakle, sada se veže za rokove predaje mjesečne prijave PDV-a i plaća se mjesečno. Dakle, ovim izmjenama i dopunama dodatno propisujemo zbirno podnošenje obrasca za sve poslovne prostore poreznog obveznika ukoliko se nadležnim za za prikupljanje poreza smatra Porezna uprava da će gdje to radi Porezna uprava, u gro jedinica je još uvijek to tako, a ukoliko je nadležno tijelo općina ili grad prijava se i dalje podnosi pojedinačno. Takav je prijedlog zakona i Porezna uprava zbog svih svojih unapređenja, možemo to zajednički pratiti i vjerujemo da ćemo olakšati i lokalnoj zajednici i samom poduzetniku a i nama da jednostavnije obrađujemo taj porez, to je razlog ove promjene. Jednako tako i mjesna nadležnost za prijavu poreza na potrošnju se mijenja pa se porez prijavljuje prema prebivalištu, odnosno sjedištu, a ne više prema mjestu gdje se nalazi poslovni prostor. To je također u sklopu kažem izmjene u Poreznoj upravi ali ja vjerujem da će svima zajednički olakšati samo postupanje. Što se tiče poreza na dohodak kojeg smo ako se ne varam izglasali jučer ili prekjučer 12% predviđenog tog poreza na dohodak od kamata na štednju se istodobno sa pripisom kamata i to neovisno o iznosu uplaćuju u državni proračun. On je, dakle ovim zakonom se propisuje da je porez na dohodak po osnovi kamata na štednju prihod državnog proračuna jer je odluka takva dakle da se neovisno o rezidentnosti pojedinih štediša da on ipak bude zajednički prihod, a da se onda raspoređuje prema jedinicama lokalne samouprave na način da se ojača dakle da se ojača dakle fond … iz kojih će se izravnavati decentralizirana sredstva. Dakle, očekuje se sa ove osnove prihod otprilike 300 milijuna kuna i on će dakle biti sa pozicije poreza na dohodak sa državnog proračuna korišten za povrate poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana na potpomognutim područjima. To je činjeno i sada iz te pozicije poreza na dohodak a izvori sredstava su dakle bili druge osnove, ovo je novi izvor, ali sada će biti vidljiv, transparentniji u proračunu. I to je taj pomak koji imamo u ovome zakonu. Što se tiče promjena udjela u zajedničkom porezu na dohodak ako izuzmemo kamatu na štednju onda su osnovne izmjene dakle takve da evo i u ovoj predmemoriji a i mi interno zovemo tzv. obične jedinice lokalne samouprave, znači one koje se ne nalaze po nekim drugim okvirima. Udio u porezu na dohodak sa 56,5 raste na 60, udio županije sa 16 raste na 16,5, stopa za decentralizirane funkcije se spušta za 6%. zapravo jača Fond izravnanja za 0,5% a ono što je novo predviđeno je ovim izmjenama i dopunama zakona, a to je tzv. EU fond. Dakle, dio poreza na dohodak koji se izdvaja za pomoć i za projekte sufinanciranja sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, a čiji su nositelji gradovi, općine i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu te ustanovama kojih su oni osnivači. Način korištenja tih sredstava propisati će posebno Ministarstvo regionalnog razvoja. Vjerujem da će oko toga biti dosta rasprave pa kada se kolega Puljiz ili ministar Grčić pridruže vjerujem da će oko toga moći dati još dodatnih obrazloženja. Cilj je dakle kao što je cilj i cijelog proračuna da razvoj i investicije što je moguće više prebacimo na EU fondove, na kvalitetu unutar tih EU fondova. Sa te strane potrebna nam je nacionalna komponenta. I kažem ukoliko taj fond koji bi trebao biti znači 1,5% cijeloga dohotka znači više od 150 milijuna kuna biti će predviđen kao nacionalna komponenta za sufinanciranje tih projekata koje dakle će odobravati EU. A nositelji njih će biti kao što rekoh općine, gradovi i županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu. Rekao sam kvote za tzv. obične jedinice lokalne samouprave, njih prati i Grad Zagreb što se tiče budući da on ima status grada i županije pa onda se te cifre zbrajaju, da ne bih previše dužio. Ono što je promjena kod jedinica lokalne i područne samouprave koji su imali poseban status u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak i imali udio 90% sada se taj udio smanjuje na 88%, a županijama 12% da bi kompenzirali županijama jedan značajan dio. To su jedinice koje su dakle razvrstane imaju sad poseban status po kažem paketu zakona koji imamo tzv. potpomognuta područja prva i druga skupina jedinica lokalne samouprave čiji indeks razvijenosti ne prelazi 75%. Njihov udio u porezu na dohodak biti će 88%. područja općina, odnosno gradova na otoku ovim izmjenama se mijenja nešto značajnije raspodjela poreza na dohodak u odnosu na dosadašnju raspodjelu. Nenamjenski udio, dakle u dohotku općine odnosno grada, povećava se sa 56,5 na 60%, udio županije sa 16 a decentralizirana sa 12 na 6. Znači, sa te strane se ne mijenja ali ono što se mijenja je dakle udio koji su općine, odnosno gradovi na otocima izdvajali za financiranje kapitalnih projekata za interese i razvoj otoka. Taj udio dižemo na 16%. Ali dosada su gradovi i općine temeljem ove odredbe mogli koristiti samo sredstva koja su prikupili na svom području, dakle na području otoka, a novost je sada da se ovim izmjenama i dopunama od iznosa koji se izdvaja za pomoć i za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka stvara poseban fond. Kao pozicija u financijskom planu nadležnog ministarstva, dakle Ministarstva regionalnog razvoja, iz kojeg će kažem po istom modelu biti financirani projekti od većeg većeg značaja i koji će tako je zamišljeno uglavnom biti nacionalna komponenta za EU fondove. Porez na dohodak kao što rekoh donijeli smo neki dan u kojem objektivno s obzirom na promjenu stopa će pasti prihod jedinica lokalne samouprave. Zato je predviđen jedan niz kompenzacijskih mjera od promjena udjela u koncesijama od promjenama u Zakonu o komunalnom gospodarstvu koja je sljedeća točka ovoga dnevnoga rada o kojima ne bi previše dužio. Ono što se odnosi na ovaj zakon to je promjena u udjelu u porezima na promet nekretnina. Dakle, postojećim zakonom je taj odnos 60:40 u koristi dakle jedinica lokalne samouprave, 60% tih prihoda ide u proračune jedinica lokalne samouprave. Ovim prijedlogom zakona predlažemo da se taj omjer promjeni na 80:20, dakle 80% bi završavalo u proračunima jedinica lokalne samouprave, 20% države i financijski efekat koji od toga očekujemo, kažem na osnovu postojećeg poreza na promet nekretnina na osnovi postojećeg prometa i naših projekcija za slijedeću godinu je 230 milijuna više za proračune jedinica lokalne samouprave. Svjesni da se radi o dosta velikoj promjeni, barem za jedan niz jedinica lokalne samouprave, bilo je to dosta rasprave o tome jučer u korist zakona, vjerojatno će biti i danas i svjesni da određen broje jedinica dakle ne ostvaruje primarno sa dakle područja od posebne državne skrbi i statusa, koje su imale status brdsko-planinskih područja ne ostvaruju sada taj svoj status prema novom Zakonu o potpomognutim područjima i indeks razvijenosti koji im neće biti onakav, zapravo neće im omogućavati onakve prihode kao što su im omogućavali prethodni zakoni.

Dakle, izrađen je model prijelaznih potpora na način da se računaju ukupne pomoći koje je država pružila tim jedinicama u 2013. godini, a zatim se rade određena indeksacija ovisno o stupnju razvijenosti pojedine jedinice lokalne samouprave. Tako da one jedinice lokalne samouprave koje su između 75 i 100% indeksa razvijenosti imaju pravo na dvije trećine pomoći koje su upravo primile od državnog proračuna, ispričavam se, ukupno primile od državnog proračuna u 2013. godini. Izrađena je dakle posebna klizajuća padajuća skala koja završava onda trećom godinom gdje je ta prijelazan potpora jedinicama lokalne samouprave gasi. Dakle, to je prijedlog koji kroz Zakon o izvršavanju proračuna ćemo izvršiti da ova promjena koja smo svjesni da je relativno i nagla, da ne bude tako nagla nego da novi ustroj, dakle na osnovi indeksa razvijenosti ima svoj prijelazni period od tri godine i da onim manjima ili slabijima u prvoj i drugoj godini pomognemo jače a da onim jačima taj spominjane su jučer te općine pa da sad to ne ponavljam, da taj pad bude drukčiji. Evo to bi otprilike bile te osnovne naznake ovoga prijedloga. Kažem, vjerujem i nadam se da će mi se u popodnevom dijelu rasprave pridružiti i kolega Puljiz ili osobno ministar Grčić pa da će i on zajedno samnom moći odgovoriti na vaša pitanja, eventualno nedoumice oko ovog prijedloga zakona. Dame i gospodo zastupnici zahvaljujem se na vašoj pažnji prilikom ovog mog uvodnog izlaganja. Hvala lijepa. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra, vi ste to tako nama lijepo onako ispričali kao da se ništa ne događa u promjenama financiranja lokalne samouprave, a i sami na kraju krajeva znadete da se radi o velikim promjenama i da se radi o nečemu što mi ustvari ne znamo što će biti. I ovaj članak 5., odnosno dodatak članka 43.a u postojeći zakon ovako ima jedno veliku upitnost primjene u 2015. godini, dakle to je onaj dio da se do 15.12. moraju donijeti sve odluke o lokalnoj samoupravi vezane uz poreze za slijedeću godinu. A mi danas donosimo proračune o lokalnoj samoupravi bez bez uputa nadležnog ministarstva, bez uputa Vlade, znači donosimo nešto što je vrlo apstraktno i ne znamo što nas čeka u 2015. godini tako da ovaj članak bi po meni iznimno trebao biti za 2015. godinu malo produlje rok odnosno da se vidi nakon nekoliko mjeseci što će se ustvari događati sa lokalnim proračunima i da se u narednoj godini omogući makar do 30.6. da se eventualno neke izmjene odluka o lokalnim porezima mogu donijeti. Probajte te to malo razmotriti. A što se pak tiče poreza na promet nekretnina 80:20 do sada 60:40, a zaboravili smo da se uvodi PDV na promet nekretnina pa će tržište nekretninama još više, a u krajnjem slučaju bilo bi pošteno i uredu da se onda lokalnoj samoupravi dio tog PDV koji se sada uvodi na promet nekretnina također da lokalnoj samoupravi, ali ne samo da nam se prikazuje kako ćemo mi sada dobro na lokalnoj razini proći. Igor Rađenović, odgovor na repliku. dobar dio, niz ovih prijedloga zakona iz onog dijela koji je iz djela Ministarstva financija je bio u cilju praktički te administracije ili uvođenja boljih pravila oko toga na koji način se, a osobito kada tu sudjeluje porezna uprava prikuplja ovaj porez da bi upravo bili efikasniji u prikupljanju tog poreza, a kažem budući da se radi o prihodu jedinica lokalne samouprave mislim da i je to njihov interes, da bi nama bilo to jednostavnije, i kažem da bi bili efikasniji propisali smo ove rokove s obzirom, pisali smo zakon za budućnost. S obzirom da priznajem ovaj vaš argument, da smo relativno blizu kraja godine i oko ovih aspekata kažem da se ti propisi moraju donijeti jednom godišnje pa da se onda ne mijenjaju i da budu pregledniji i jednostavniji. Možemo razmisliti i o ovome amandmanu ako ga i vi formulirate, a razmislimo mi unutar sebe ukoliko to napravi ili klub, ili odbor ili neki klub zastupnika. Meni se ovako na prvu čini dosta razumno da taj rok za ovu godinu pomaknemo ili da ga maknemo na sredinu sljedeće godine, pa da odonda važi. Mislim da mi to zvuči razumno. Što se tiče poreza na promet nekretnina nije baš tako beznačajan porez, pitanje je sad kome pomaže, kome ne može, tamo gdje se promet nekretnina odvija, vi znate da je zbog gospodarske krize promet nekretnina zamro i da je on daleko ispod razina koje su objektivne za Hrvatsku i koje smo možda očekivali ulaskom u EU. On je sada na razini 260 milijuna kuna ako govorimo, ovo je porast od 20 milijuna, sada je na razini od oko milijardu kuna. Prema tome to očekujemo kao u budućnosti bolji porez, bolji prihod jedinica lokalne samouprave. Jedino ovo oko PDV-a, znači ne uvodi se porez na … nekretnina, ostaje isti, radi se samo o novim nekretninama gdje zemljište ulazi i ono sa te strane nije 5% nego 25%, prema tome to je … u porezu na promet nekretnina, za stare nekretnine ostaje isti porez od 5% i dijeli se na način 80:20.

vrlo čudno je da vi u ocjeni potrebnih sredstava niste računali potrebna sredstva u plusu i minusu onako kako predlažete zakonska rješenja. Dakle, vi ovim zakonskim prijedlogom predlažete da uzmete 8% poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave, a istovremeno im vraćate 4. Znači, ako bi to bio nekakav neto 4%, to je nekakvih 500 milijuna kuna. S obzirom da na one porezne izmjene Zakona na porez na dohodak se uzelo već 2 milijarde kuna, onda se postavlja pitanje koliko je ta mjera supstitucijska, je ili nije. Međutim, ovdje se događa nešto što je vrlo čudno. Mi umjesto da idemo u smjeru decentralizacije, mi s ovim prijedlogom zakona centraliziramo jer ono što je bilo decentralizirano na jedinice lokalne samouprave, mi ta sredstva sad smanjujemo za 50%, sa 12 na 6%. I praktički smanjujemo mogućnost jedinicama lokalne samouprave da direktno odlučuju jer oni ne znaju recimo kakve će minimalne standarde Vlada donijeti u drugom ili trećem mjesecu, prije svega što se tiče osnovnog školstva. Vlada te standarde može spustiti. Zar je ovu odluku trebalo mijenjati samo zbog toga da se riješi problem sa gradom Zagrebom? Druga stvar, porez na potrošnju, ako ostavite ovakvu odredbu, onda morate staviti onome koji ima recimo sjedište u Rijeci, a što ja znam, u Kraljevici, Opatiji, Crikvenici ima ugostiteljske objekte, da mora tim jedinicama lokalne samouprave poslati izvješće mjesečno koliki je njihov obračun, a što se tiče poreza na promet nekretnina, ovo je mjera koja će pogodovati isključivo onima koji su bogati u ovom trenutku. Jedinice lokalne samouprave siromašnije nemaju toliki promet nekretnina i njima je promet od nekretnina beznačajan prihod. Prema tome ovo je jedna mjera koja nije dobra. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Igor Rađenović, odgovor na repliku. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Da, sa jednim dijelom replike se slažem iako generalno ako, i to može i poslužiti kao uvod u raspravu i na odborima gdje sam brani ovaj prijedlog zakona sam isto govorio, radi se samo o drugoj preraspodijeli. Je li ovo što vi kažete, decentralizirana spuštamo, što se može dogoditi, da li će se spustiti, da li da, da li ne. I sada porez na dohodak, 100%, dakle u konačnici završava u proračunima jedinica lokalne samouprave. Je li dobro da porez na dohodak bude najznačajniji prihod jedinica lokalne samouprave u određenim jedinicama, on to jest, primjerice u gradu Zagrebu je gotovo tri četvrtine prihoda, to je sad pitanje za jednu sasvim drugu raspravu i za možda jedan širi paket zakona ili moramo ipak ići prema ovim drugim supstitutima poreza što je … bila bila i želja i cilj prijedloga zakona koji dolaze od ovog ministarstva i vjerujem da ćemo kad-tad mi svi skupa zajedno donijeti odluku oko poreza na promet nekretnina koji će biti najizdašniji prihod jedinica lokalne samouprave i tu se praktički operativno i na ovom zakonskom skupu zakona pridružimo EU i tržištu u kojem živimo i kako radimo. Ali kao što rekoh, u konačnici 100% završava u jedinicama lokalne samouprave. Ovo je samo jedna preraspodjela za koju ja zaista mogu uvažavam argumente strahova, ali moramo vjerovati da ministarstvo, nadležno ministarstvo fonda regionalnog razvoja sa te strane će propisati i zapravo i propisuje kroz neke druge … zakone najbolji i najpravedniji način raspodjele navedenog dohotka. Mislim da fond koji osnivamo, dakle fond … za ove decentralizirane funkcije o kojima ste govorili postoji i jača sa pola %, sredstva su tu viša, kamate na štednju ćemo također, dakle prihod od dohotka ojačati taj prihod, a mislim da je dobra priča ovaj EU fond koji je zapravo sa relativno značajnim sredstvima postoji i da jedinice lokalne samouprave taj relativno veliki ili jako veliki broj jedinica lokalne samouprave se međusobno takmiči, i da sa te strane iz EU sredstava dođe do većih sredstava i popune svoj proračun. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ministre, rekli ste da je ovo finale ovoga paketa. Ja bih rekao ovo je tužni finale ovog paketa dobrote prema, uvjetno rečeno, prema jedinicama lokalne samouprave, da ne kažem nešto teže, da je to čavao u lijesu. Naravno da je ključni uzročnik ove izmjene poreza na dohodak o čemu je govorio kolega Šuker gdje će doći u pitanje funkcioniranje od predškolskoga odgoja do vatrogastva, svega onoga što je karakteristično za jedinice lokalne samouprave u ovim ruralnim područjima. Dakle, u tome je dijelu, e sada se nude razne kompenzacijske mjere koje to nikako ne mogu nadoknaditi. To je točno i o čemu smo rekli, i govorili ste čak i u onom dijelu i o osnovi koncesije. Ja sam jučer vrlo jasno rekao u članku 44., kaže nudi se za eksploataciju … građevnog materijala u području, ja govorim o svojoj županiji gdje jednostavno to je park Mura-Drava, dakle, bio … rezervat. Nema, samo …. Dakle, nema govora. Drugo, onda konačni cilj kaže se, cilj je čim više povući sredstava iz europskih fondova. Pa mi imamo pripremljenih projekata toliko da bi mogli sada, ali nema ruralnog razvoja, nema ga, jednostavno stoji teza na kraju ona koju sam ja jučer rekao, uzelo se tamo gdje ima, a nudi se dio nečega tamo čega nema. Evo, tu je problem. Hvala. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo, uvodno sam rekao, bilo je 100% dakle od poreza na dohodak završavalo u jedinicama lokalnih samouprava i sada će završavati 100% u jedinicama lokalnih samouprava. Posao je … i uvijek ima neka cifra, moramo se dogovoriti kako … ta sredstva, je li dosadašnji li dosadašnji način raspodjele ovih zajedničkih sredstava bio pravedan ili nije da li su te stope bile dobre ili nisu dobre kažem o tome dobar dio rasprave se vodio jučer i predmet je nekih drugih zakona i o tome možemo razgovarati i uostalom trebamo mijenjati iz godine u godinu i ne vidim ja tu problema oko same teme indeksa razvijenosti. Meni je ona i osobno interesantna i mislim da ona mora biti stalna tema i da država stalno mora skrbiti o tome kako financira jedinice lokalne samouprave i da one u konačnici moraju biti decentraliziranije nego što jesu. Ali sam imao drugu poantu na vašu na vašu repliku ne mogu u ovom času 100%, da, radi se o sredstvima kaže uzima se nekome, a daje se negdje drugdje, i to je druga teza. Dajte dame i gospodo da vidimo poreznom na dohodak smo rasteretili naše građane od određenog poreznog jarma koji je dosta velik osobito na ove srednje plaće. Razgovarali smo dosta oko toga. Znači ovdje se nikome ne uzima, jedinice lokalne samouprave će imati nešto slabiji prihod, državni proračun je manje-više relevantan, vratit će sav prihod od poreza na dohodak koji se prikupio u jedinice lokalne samouprave ali tko će imati benefite. Imat će građani sa tih jedinice lokalne samouprave znači sami građani svih vas koji ste gradonačelnici, načelnici itd. će taj novac zadržati u džepu. On ne ide za neku potrošnju države ne ide za neke međunarodne fondove ide tim istim građanima koji će onda valjda sa nešto više novca u džepu i poticati gospodarstvo tih jedinica i poboljšati način života u samim jedinicama lokalne samouprave. Dragutin Lesar, replika. su predviđene kompenzacijske mjere kojima će se nadoknaditi lokalnoj i regionalnoj samoupravi ono što im je oduzeto kroz promjene oporezivanja dohotka. Najavili ste da će prilikom rasprave ovdje biti vaše kolege iz regionalnog razvoja, jučer iz financija nažalost nikoga nije bilo kada smo raspravljali o njihovom prijedlogu o regionalnom razvoju, a ja sam upravo upozorio da mi se čini da je međuresorska koordinacija na ovoj temi zakazala. No možda sam ja bio u krivu i možete me demantirati i da mi odgovorite ili dostavite sljedeće. Ja sam siguran ako ste međuresorski usklađivali te kompenzacijske mjere koje se protežu u više zakona da sigurno znate projekciju za 2015.i usporedba sa 2014. Koliko će prihoda u 2015.s naslova poreza na dohodak i ovih kompenzacijskih mjera da ih sada ne nabrajam pojedinačno od izvornih ili vlastitih poreza općine, gradove i županije i udjelu u zajedničkim porezima ostvarivati općine, gradovi, županije i usporedba sa 2014. Dakle samim prikazom brojaka ostvarenja u 2014.i predvidivi prihodi s naslova kompenzacijskih mjera u 2015.možemo vidjeti da li su kompenzacijske mjere dovoljne da nadoknade ono što je jednom promjenom oporezivanja dohotka došlo. Ako takav izračun postoji molim vas dajte ga nama zastupnicima jer bez toga ne možemo biti sigurni da vaše tvrdnje o kompenzacijskim mjerama jesu točne. Gjurković, odgovor na repliku. i predugo ako smijem tako reći. Bila je želja da ovaj zakon dođe nešto prije ali smo vagali do zadnjeg časa pa da bude dio paketa poreznoga i da ga raspravimo prije regionalnoga i da zapravo vidimo da dođe zajedno vama na stol i da na neki način i posložimo to i na odborima u kojima se nešto možda duže raspravlja pa i na plenarnoj sjednici, ali nažalost to nismo uspjeli da stavimo zakone zajedno, a i vidite da je dinamika plenarne sjednice nekad odvuče na drugu stranu. Mi oko učinaka ovih zakona imamo projekcije, ovo ćemo sasvim precizno izračunati oko udjela to nije nikakav problem ako znate koji je ukupan prihod. Problem da ukupan prihod oko poreza na dohodak imate projekciju, ne možete tako precizno napraviti onako kako … napravili. Mi smo za svoje napravili smo te izračune u kojima su neke brojke ovdje, jedan dio smo podijelili sa matičnim Odborom za financije, ne vidim razloga da to ne damo i svim odborima, jedan dio informacije separatne informacije smo dali i vašem klubu danas, dobar dio informacija i svih drugih klubova. Malo nas to tehnički opterećuje ali dajemo ih. Uglavnom imamo projekcije, znači kada ipak dohodak pomičete iz jedne u drugu skupinu mi na razini države nažalost u sklopu svojih baza koje imamo ne možemo precizno odrediti. Moramo procijeniti ukupan pad i to nije tajna. Govorili smo kod poreza na dohodak bi bio 2 milijarde 100, ako anektiramo milijardu 800 prihod prihod od poreza na štednju, a ovo drugo smo u tim projekcijama raspodijelili sukladno udjelu u porezu na dohodak općina, gradova i županija iz 2013.i tu projekciju imamo. Kažem podijelili smo je Odboru za financije i ta ta procjena je plus minus 5% onoga što će se događati jer ne možete precizno odgovoriti s obzirom na promjene gospodarske situacije. Pojedine općine evo samo da dovršim ali s obzirom na one promjene razreda jednostavno tehnički ne možemo u lipu pogoditi ali plus minus 5% imamo projekciju, dali smo je Odboru za financije, možemo dati svim zastupnicima. Za svaku pojedinu općinu za svaki pojedini grad tu projekciju imamo zajedno sa drugim kompenzacijskim mjerama i imamo i to. Ne znam zašto to do sada nismo podijelili dosta je komplicirano, radi se u excel tablici koja je na 39 stranica prilično velika. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda ću ja sada samo otvoriti raspravu, a raspravu ćemo nastaviti nakon stanke u 15,00 sati. Prvi na redu klub IDS-a. Hvala.